(HDZ)** Kad je već ministar ovdje onda bi prešli na točku Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji u Afganistanu za razdoblje od 1. studeni 2006. do 30. lipnja 2007. godine. A već ste tu?/ … Uvaženi saborski zastupnici odlukom Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika hrvatskih oružanih snaga u mirovnoj misiji u Afganistanu ISAF Vlada Republike Hrvatske obvezna je svakih 6 mjeseci izvijestiti Hrvatski sabor o statusu misije i radu pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj misiji. Izvješće se odnosi na zadaće i obveze pripadnika hrvatskog kontingenta oružanih snaga u razdoblju od 1. studenog 2006. do 30. lipnja 2007. godine. U misiji ISAF-a u Afganistanu od kolovoza 2006. godine nalazi se 8, nalazi se 8. hrvatski kontingent u listopadu i studenom 2006. U misiji je povećan broj pripadnika oružanih snaga te je tako dostignut broj od ukupno 148 pripadnika hrvatskog kontingenta u misiji. U prosincu 2006. Hrvatski sabor donio je novu odluku o sudjelovanju pripadnika u ovoj misiji za 2007. godinu i upućuje se po toj odluci do 200 i u ovom trenutku je do 200 ljudi u ovoj misiji, a u 2008. mogućnost našeg sudjelovanja ide do 300 pripadnika uz normalno suglasje sa odlukom ovog Visokog doma. Odlukom je Hrvatski sabor odredio i elemente strukture snaga u ovoj misiji. Oružane snage Republike Hrvatske sudjeluju u misiji ISAF u okviru pravila djelovanja misije ISAF bez nacionalnih ograničenja za raspoređivanje i angažiranje snaga te nemaju mandat niti sposobnost za nametanje mira. Zadaća im je pružanje potpore očuvanju mira, obuka afganistanske vojske te ostvarivanje kontakta s lokalnim stanovništvom radi izgradnje povjerenja. Borbeno djeluju isključivo u samoobrani. U veljači i ožujku 2007. izvršena je zamjena dijela snaga 8. kontingenta snagama 9. kontingenta oružanih snaga i izvršena je primopredaja dužnosti zapovjednika. Trenutno je u pripremi zamjena snaga 9. kontingenta snagama 10. koji će se izvršiti, koja će se izvršiti u tijeku ovog, u ovom razdoblju. Po provedbi rotacije u kolovozu 2007. u misiji je ukupno 200 pripadnika. Svi pripadnici hrvatskog kontingenta u misiji ISAF profesionalno su i odgovorno obavili svoje zadaće. U više navrata za uspješno djelovanje dobili su pohvale te stekli značajno iskustvo i svojim djelovanjem pridonijeli ostvarenju krajnjeg cilja misije. Značajno je visoko ocijenjen doprinos naših pripadnika u misiji u Afganistanu. Promiče ugled hrvatskih oružanih snaga kao i međunarodni položaj Republike Hrvatske. Troškovi hrvatskog kontingenta u mirovnoj misiji u Afganistanu u razdoblju od 1. studenog do 30. lipnja 2006. iznosili su 100 milijuna i 95 tisuća kuna i osigurane su u državnom proračunu na razdjelu MORH-a mirovne misije. Poštovani saborski zastupnici ovo izvješće cjelovito odražava stanje, uvjete i djelovanje pripadnika hrvatskih oružanih snaga u ovoj tehnički zahtjevnoj i sigurnosno složenoj mirovnoj misiji. Izvješće je objektivno i ono što je najveće, pažnje to je i činjenica i to vam odgovorno tvrdim hrvatski vojnici su kvalitetno opremljeni. Hrvatski vojnici su dobro osposobljeni za ovu mirovnu misiju. Ponavljam još jednom pred vama uvaženim saborskim zastupnicima i ovim uvaženim domom, ne postoji kvalitete opreme i ne postoji situacija koja može dati apsolutnu zaštitu hrvatskom vojniku međutim međutim to je dio profesije koju su oni odabrali i na moje zadovoljstvo kao njihovog ministra obavljaju više nego profesionalno. Hvala vam lijepo i molim da podržite ovo izvješće. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub IDS-a poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

za mene je jedno umjetno političko pitanje. Za mene je stvarno političko pitanje da li ostaviti ili povući vojsku iz Afganistana. Ja se osobno zalažem da se vojska iz Afganistana povuče. Mislim da je i u ovom trenutku misija međunarodnih snaga u Afganistanu osuđena na neuspjeh kao što je svojedobno neslavno završila misija Sovjetskog Saveza u Afganistanu bojim se da će isto tako neslavno završiti i ova misija NATO-a ili Ujedinjenih naroda u Afganistanu. ISAF ili ova mirovna misija kako je nazivamo danas ne kontrolira više, danas ne a samo je možda Bog htio da do sada nije poginuo niti jedan pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske. Bojim se da se to neće moći izbjeći. Ali se pitam da li će sutradan ministar obrane gospodin Rončević ili netko drugi kao što to nisu učinili nakon kornatske tragedije otići obiteljima tih stradalih mladića i izraziti im sućut. Damir Kajin gospodine Bebić je 2001. bio za ovu misiju. Svi se sjećamo onog podmuklog terorističkog napada na New York. Mi smo čini mi se 2001. jednoglasno izglasali odlazak prvih 50-tak hrvatskih mladića put Afganistana. Ja sam mislio tada, mislim i danas da je trebalo srušiti taj talibanski režim koji je svojedobno pružao utočište ili mu pruža i danas Osami Bin Ladenu koji je Afganistan koristio za pripremu napada na New York. Ali od tada, pazite u uspostavi tih institucija na području Afganistana nažalost nije se daleko odmaklo. Vlast u Afganistanu ne funkcionira. Netko će reći ako povučeš vojsku iz Afganistana tamo će ući Osama Bin Laden ili te talibanske snage. I to je moguće. Ekonomija Afganistana u ovom trenutku je opijum, droga, tu i tamo neki tepih i pitanje da li ima spasa? Ja sam prošle godine sa još nekoliko zastupnika bio u vojno-zapovjednom centru NATO-a za Afganistan i nisam se uvjerio da te trupe na tom prostoru kontroliraju situaciju. Hrvatska je najprije poslala u Afganistan 50 vojnika. Mi smo na današnji dan nekih 150 vojnika. U konačnici tamo će biti 3 stotine ili možda i više vojnika. Tih 3 stotine a ovdje je i gospodin Zubović i potvrdit će da sam to govorio u zapovjednom centru NATO-a i u Bruxellesu i u nekim drugim gradovima u Nizozemskoj stajat preko 1/3 proračuna koji u ovom trenutku izdvajamo za hrvatsku vojsku. Ja ne bježim od činjenice da su Ujedinjeni narodi svojedobno u Hrvatskoj kada je hrvatskoj bilo najteže, i to treba naglasiti, na ovim prostorima imali i preko 10 tisuća vojnika. Mnogi od tih vojnika, ja ne znam koliko, i njima bi trebalo postaviti negdje spomenik stradali su na prostoru Republike Hrvatske. Ali isto tako ovdje se je vidio neki cilj i bilo je jasno kako će taj sukob i taj Hrvatskoj nametnuti rat završiti nakon 15. siječnja '92. kada se Hrvatska izborila za međunarodno priznanje. Ta prisutnost međunarodnih snaga na, u Republici Hrvatskoj između ostalog jamčila je uspostavu jednog trajnog mira na ovim prostorima. No što ćemo, ovo gdje mi živimo je dio Europe, ono su planine od kojih mnogi vrhovi prelaze i 7 tisuća metara. Što nam je danas činiti? Postavlja se pitanje dokle znači biti u tom Afganistanu. Danas ovdje u Republici Hrvatskoj vjerojatno imamo dobrovoljaca koliko god želimo. Ali ja si uvijek postavljam pitanje što će biti ne daj Bože da nam netko od tih mladića sutradan strada. Da li netko vidi neki od takvih ciljeva? Ja ga jednostavno ne vidim. I utoliko sam doista mišljenja, a još jedanput ću reći da sam o tome govorio, i o NATO stožeru za to da se ti dečki povuku što je moguće prije kući. Neke zapadne zemlje najavile su povlačenje vojske iz Afganistana, čini mi se da je to Francuska, možda Italija itd. Ovdje na strani 3. govori se o sigurnosnoj situaciji, govori se da u prethodnom razdoblju od kolovoza do studenog 2006. situacija na području regionalnog zapovjedništva sjever bila je mirna iako nestabilna. Glavni uzroci nestabilnosti su povezani sa kriminalnim djelovanjem i frakcijskim borbama. Imali smo nekoliko novinskih tekstova u zadnje vrijeme koji prepričavaju kakve to prilike danas vladaju recimo na prostoru Afganistana, koliko je napada dogodilo se samo u zadnjih recimo dvije ili tri godine. Veljača 2005., lipanj 2006., 12.9.2006., 31.11.2006., 19.5.2007., 6.7.2007., 2.8.2007. i U Afganistanu kao što to vam može vama najbolje potvrditi gospodin Zubović u ovom trenutku ima negdje oko 30 tisuća stranih vojnika, od Hrvatske do Sjedinjenih Američkih Država. tisuća Afganistanaca koji su osposobljeni recimo za te djelatnosti na broj od 30 milijuna stanovnika. U hrvatskom kampu vidimo tko sve djeluje. Tamo djeluje itd. nekoliko i misija, neću puno o tome govoriti. Ali još jedanput vam želim samo skrenuti pozornost na činjenicu da za 9 mjeseci misije hrvatske vojske u Afganistanu proračun je osigurao 100 milijuna kuna i to za 2006. Od ove godine osigurava 250 milijuna kuna. I vis a vis sigurnosti tih mladića, te djece mi moramo osigurati onoliko novaca koliko je njima potrebno. Za kraj ja apsolutno razumijem hrvatsku vlast, ali si uvijek postavljam pitanje što ako netko od njih strada. Ja znam da su oni dobrovoljci, da oni tamo idu na svoju odgovornost. Ali stradalo nam je 12 vatrogasaca nedavno, cijela nacija je bila pogođena, nemojmo da nam se vojnici vraćaju u kovčezima. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ministar obrane, Berislav Rončević. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Isključivo radi tonskog zapisa ove sjednice, da ne bi bilo nekakvih nesporazuma. Ne znam da li je gospodin Kajin ne znam na što je točno aludirao ali nakon "Kornatske tragedije" i premijer osobno i ministar Rončević i ministar Kirin su obiteljima stradalih vatrogasaca izrazili sućut. Ne znam da li vam je to bilo poznato, da li vam nešto ovaj ispravak znači ali ja vas uvjeravam da je tako. Ja vas uvjeravam da je tako. Pohvalili ste boravak mirovnjaka u Hrvatskoj i rekli ste da on ima cilja. On je vama nešto bliži kao građaninu Republike Hrvatske, on je vama životno važniji. Ali vjerujte, bio sam u Afganistanu dva puta i ima pomaka, ima pomaka. 7 i pol milijuna afganistanske djece danas pohađa školu. 7 i pol milijuna afganistanske djece danas prima nekakve druge informacije, prima informacije koje nisu nasilje, prima informacije koje nisu samo to da se od opijumskog maka može živjeti. Tamo nema skokovitih promjena. Tko ih očekuje taj u velikoj zabludi. Ali sam više nego uvjeren da je nazočnost hrvatskih vojnika u Afganistanu dobrodošla, oni tamo profesionalno odrađuju svoj posao i pomažu uspostavi mira i demokracije u tom dijelu svijeta. Ako je to nekako dobro ne dijeli, ne pripada samo jednom narodu, onda više nego sam uvjeren da pripada i afganistanskom narodu. I sada kada smo u prilici dati svoj doprinos dajemo ga časno. Hrvatski vojnici u Afganistanu su u najsloženijoj i najsigurnosnijoj u onom negativnom smislu mirovnoj misiji od svih naših misija u kojima sudjelujemo. Rekao sam ne postoji oprema koja daje zaštitu, koja isključuje mogućnost stradavanja. Da postoji hrvatska Vlada bi ju kupila i dala hrvatskim vojnicima. Na visokoj razini smo opremljenosti. Na visokoj razini smo osposobljenosti, a normalno da ćemo svi biti žalosno ako se jednog dana dogodi ono najtragičnije. Ovo što ste čitali uvaženi saborski zastupniče iz novina događaji u Afganistanu mogli ste ih pročitati samo zato što je Ministarstvo obrane, odnosno hrvatska Vlada o njima transparentno izvijestio hrvatsku javnost. Svaki događaj, svako događanje koje je vezano ili ima nekakvih dodirnih točaka sa hrvatskim vojnicima mi ćemo uvijek staviti na web stranicu našeg ministarstva, jer smatramo da hrvatska javnost ima pravo znati. Ali isto tako smatramo da hrvatska javnost ima pravo znati da je ta misija plemenita, da je ta misija dobra. Ona opterećuje državni proračun u iznosima koje sam rekao. Mi smo planirali ta sredstva i sa financiranjem ove misije hvala Bogu nemamo problema. Još jednom vas molim da podržite ovu misiju. Hvala. Zaključujem ovu točku dnevnog reda.